U ime predlagatelja uvodno će obrazložiti prijedlog ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović. Izvolite ministre. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. Radi se o Zakonu koji je iz europskog paketa, Zakon o patentu, usklađivanje sa propisima Europske unije, zato je u hitnoj proceduri. Odmah na početku naglašavam da nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. S ovim Zakonom usklađujemo se sa nekoliko bitnih uredbi. To je Uredba Europskog parlamenta koja se odnosi na uvođenje svjedodžbi i dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjeno ljudima i životinjama. Uredba koja se odnosi na uvođenje svjedodžbi i dodatnoj zaštiti za proizvodnju za zaštitu bilja. I Uredbi o prisilnom licenciranju patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja. Osim toga u Zakonu se mijenja postojeća odredba kojom se za imenovanje predsjednika i članova žalbenih vijeća kao i za nadzor nad njihovim radom zadužuje nadležno ministarstvo a to je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. I također u Zakon se unose uredbe koje reguliraju rodnu neutralnost izraza. Na Zakon je Odbor za zakonodavstvo podnio dva amandmana koje mi prihvaćamo i postaje sastavni dio teksta. Hvala lijepo. poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Dakle, ove Izmjene i dopune zakona su uglavnom tehničke naravi i dakle osiguravaju implementiranje EU direktiva u zakonodavstvu Republike Hrvatske te osiguravaju provođenje uredbi. Sa strane je i opravdani zahtjev za provođenje hitnog postupka za donošenje ovoga Zakona. Ujedno je dakle ovdje iskorištena prilika da se uskladi tekst zakona sa politikom o ravnopravnosti spolova. Sukladno dakle usvojenoj nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. do 2015.. I tako se ovim Izmjenama i dopunama regulira rodna neutralnost izraza što u svakom slučaju pozdravljamo i potičemo da se …/Govornik se ne razumije./… zakonskih tekstova takve promjene implementiraju čim brže. Također se ovim zakonom osigurava provođenje zaključaka Vlade RH o nadležnosti resornih ministarstava ili drugih središnjih državnih tijela za imenovanje povremenih, stručnih i savjetodavnih tijela. Kao i za nadzor nad njihovim radom. Treba istači da je hrvatsko zakonodavstvo na ovom području već bilo usklađeno sa pravnom stečevinom EU, no tekst uredbi je bio dakle prenesen u nacionalno zakonodavstvo. EU, 1. srpnja ove godine tekstovi uredbi dakle više ne smiju biti sadržani u nacionalnom zakonodavstvu nego je nužno samo osigurati usklađenje nacionalnog zakonodavstva radi osiguranja provedbi uredbe. I ovdje se to dakle Inače pravo intelektualnog vlasništva u koje spadaju materija patenata je bilo dakle sedmo od ukupno 35 poglavlja na koje je bilo podijeljeno nacionalno zakonodavstvo u procesu ocjene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. I nakon provedenog analitičkog pregleda, odnosno odnosno tzv. … komisija je smatrala da su odredbe Zakona o patentima i tada, dakle još 2006. u velikoj mjeri u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Hrvatska je u pregovaračkom procesu prihvatila i pravnu stečevinu unije obuhvaćenu poglavljem 7. te je izjavila da je spremna osigurati njenu punu provedbu do trenutka pristupanja Europskoj uniji. Također Republika Hrvatska se obvezala osigurati izravnu primjenu uredbi EU nakon primitka Hrvatske u Europsku uniju koja će se dogoditi 1. srpnja, a za to je pak potrebno utvrditi nadležno tijelo za provedbu njegove zadaće. Dakle uredbe za koje je potrebno to utvrditi, a na području patentnog prava su Uredba EZ br. 469/09 koja se odnosi na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama, Uredba EZ br. 1610/96 koja se odnosi na uvođenje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za proizvode za zaštitu bilja te Uredba EZ br 816/2006 o prisilnom licenciranju patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja. Kako su mnogi … zakonskog teksta, kako je netko čitao taj zakonski tekst, širokoj javnosti suhoparni i nerazumljivi možda bi iskoristio priliku istaknuti da je svrha svjedodžbe o dodatnoj zaštiti produžiti trajanje zaštite patentom za proizvod koji je stavljen na tržište kako bi se nositelju patenta nadoknadilo vrijeme za koje je za nije mogao staviti na tržište zbog dugotrajnih kliničkih ispitivanja koje je morao provesti za potrebe registracije novog lijeka. Tako je sad predviđena mogućnost produljenja patenta na više od 20 godina uvođenjem svjedodžbe o dodatnoj zaštiti lijekova namijenjenih ljudima ili životinjama i sredstvima za zaštitu bilja koji su već dakle zaštićeni patentom i to za vrijeme koje je bilo potrebno za ishođenje odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište umanjeno za 5 godina. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti dakle maksimalno je produljiti rok valjanja patenta na još 5 godina. Izuzetak je da se trajanje svjedodžbi može produžiti za još 6 mjeseci u slučaju kad je patent priznat za lijek za pedijatrijsku upotrebu, ako je za lijek izdano odobrenje za stavljanje proizvoda u promet u svim državama članicama Europske unije i to dakle još samo jedanput. Kad već govorimo o potrebi da zakonski tekstovi budu što razumljiviji široj javnosti, evo možda bi iskoristio jednu osobnu opasku na ovom primjeru. Nisam jezikoslovac, ali primjerice kad govorimo riječi svjedodžbe koje se ovdje koriste prilikom definiranja pojmova iz spomenutih uredbi, istaknuo bih da riječ svjedodžbe je uobičajeno primjenjivati kao naziv za dokument kojim dokazujemo određenu kvalifikaciju ili stanje, odnosno identitet. Riječ potvrda ili certifikat je uobičajenije primjenjivati kao naziv za dokument kojim dokazujemo određene činjenice. Čini mi se da je upravo ovdje slučaj da se kad govorio o engleskom nazivu skraćenica SPC odnosno suplementary protection certificate koji također naravno certificate nije riječ koja je izvorno engleska … govorimo o latinizmu, odnosno internacionalizmu i … koji dakle dolazi i u engleski i hrvatski iz latinskog jezika, dolazi … dvije riječi certus-određen, pouzdan, siguran i facere-činiti. Čini mi se da mi vrlo često izbjegavamo upotrebu latinizama koji su dakle u biti internacionalizmi ili europeizmi, možda suviše rigidno, bojimo se njih primjenjivati već upotrebljavamo naše … koje često možda nisu dovoljno primjerene za određeni naziv dokumenta te time nosimo određenu dozu nerazumijevanja i teškog razumijevanja zakonskih odredbi. Osobno bih ovdje radio stavio riječ certifikat koji bi bio po meni primjereniji nego svjedodžba za konkretne izraze koji su upotrebljeni u ovim navedenim uredbama. Što se pak tiče … licencije koje se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja slijedom … 6 Deklaracije iz Dohe koja se odnosi na pitanja pristupa lijekovima uređeno je pitanje … licencija patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s problemima javnog zdravlja. U skladu s tim je i glavno vijeće Svjetske trgovinske organizacije usvojilo odluku o provedbi točke 6 Deklaracije iz Dohe o sporazumu TRIPS javno zdravlje. Sporazum TRIPS je skraćenica iz engleskog koja znači sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne …. Tu dakle pod … uvjetima odluka oslobađa od određenih obveza glede izdavanja … licencija navedenih u sporazumu TRIPS radi udovoljavanja potreba članicama svjetske organizacije s nedostatnim proizvodnim kapacitetom. Svrha uredbe je osiguranje istovjetnosti uvjeta za izdavanje … licencija za proizvodnju i … farmaceutskih proizvoda kada su takvi proizvodi namijenjeni izvozu u svim državama članicama da bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja subjekata na jedinstvenom tržištu. Također, uredbom se želi osigurati sprečavanje ponovnog uvoza na teritorij zajednice farmaceutskih proizvoda proizvedenih sukladno ovoj odluci. Dakle, uredbom se stoga ustanovljavaju ujednačeni postupci za izdavanje … licencija glede patenata i svjedodžbe o dodatnoj zaštiti koji pridonose učinkovitoj provedbi sustava stvorenog odlukom. Iskoristio bih ovu priliku da istaknem nadu da će se mogućnost … licencija razmatrati i u širem broju slučajeva kad je svrha izdavanja slična ovoj kao u ovom sporazumu iz Dohe. Dakle kako su ove izmjene i dopune Zakona o patentnu nužne radi harmonizacije hrvatskog prava s acquisom, kako donose druga poboljšanja i usklađivanja sa drugim propisima, klub SDP-a naravno podržava ovaj prijedlog zakona. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.